„ДОКЛАД относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г., № 920-00-10, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 28 март 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 29 май 2019 г., Комисията по енергетика разгледа и гласува Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г., № 920-00-10, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 28 март 2019 г. На заседанието присъстваха: от Комисията за енергийно и водно регулиране доцент доктор Иван Иванов – председател; госпожа Евгения Харитонова, госпожа Светла Тодорова, господин Георги Златев, господин Ремзи Осман, господин Александър Йорданов, господин Владко Владимиров, господин Димитър Кочков и госпожа Пенка Трендафилова – членове; господин Пламен Младеновски – директор на дирекция „Ценово регулиране и лицензи“, и господин Ивайло Касчиев Ивайло Касчиев – директор на дирекция „ВиК“. Докладът беше представен от господин Иванов, който сподели, че през изминалата 2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе регулаторна политика, насочена към подкрепа на общите усилия на държавните институции за ускорено провеждане на реформите в българската енергетика. Основен фокус на усилията на регулатора беше стимулирането на по-нататъшната либерализация на електроенергийния пазар и развитие на борсовата търговия с електроенергия, създаването на предпоставки за регионална свързаност на пазарите на електроенергия и природен газ и в перспектива – включване и активно участие на страната ни в интегрирания европейски енергиен пазар. В сектор „Електроенергетика“ през 2018 г. регулиране определи последователно премии за електрическата енергия от Възобновяеми източници и от ВЕКП, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, прогнозна пазарна цена по групи производители, в зависимост от първичния енергиен източник, както и прогнозна пазарна цена за технологични разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

придоби нови правомощия за осъществяване на мониторинг и контрол на борсовата търговия с електроенергия. Те откриват възможността регулаторът регулаторът да провежда разследвания на сделки на енергийната борса с цел да се гарантира прозрачността и интегритета на пазара и в случаи на доказани манипулации – да налага ефективни санкции срещу пазарни участници. В тази връзка Комисията предприе действия за създаване на специализирано административно звено от експерти и предстои доставка и интегриране на специализиран софтуер за мониторинг на борсовите сделки. В сектор „Природен газ“ през 2018 г. изпълни ангажиментите си за приемане на необходимата регулаторна рамка с цел създаване на условия за конкурентност и за либерализацията на българския пазар на природен газ като част от пазара в Европейския съюз и в Източна Европа, за отваряне на националния газов пазар и за осигуряването на достъп до него за всички участници. Във връзка с изменението на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., включващо концепция за изграждане на газоразпределителен център – регулиране прие решение, с което одобри документацията за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Open season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ от българо-турската граница до българо-сръбската граница. Българският регулатор даде принос за създаване на регионален газов пазар посредством изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктурни проекти в региона. В тази връзка Комисията прие окончателно съвместно решение с Регулаторния орган за енергия на Гърция и предостави временно освобождаване

и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Комисията през 2018 г. осигури регулаторна подкрепа за отлаганите реформи във водния сектор за постигане на европейско качество на предоставяните ВиК услуги. Регулаторът извърши голяма по обем и сложност работа по анализ на внесените 5 годишни бизнес планове на ВиК операторите за регулаторния период 2017 – 2021 г. През изминалата година бяха одобрени бизнес планове и цени на услугите на 11 ВиК дружества. С това общият брой на дружествата с одобрени бизнес планове достигна 27, което покрива над 77% от населението в страната. В изпълнение на изискванията на нормативна уредба регулаторът приложи ценообразуване, основано на изпълнението на заложените 29 показатели за качество на ВиК услугите и стриктно отчитане на прага на социалната поносимост на цените. Разглежданите бизнес планове на ВиК операторите бяха задължително одобрявани от съответните общински съвети и от Асоциацията по ВиК и едва след това бяха обсъждани от Комисията. Много от бизнес плановете бяха нееднократно връщани за преработка и по настояване на КЕВР от тях отпаднаха всички икономически необосновани разходи, което позволи регулаторът да ограничи повишението на цените на услугите. Отчитайки важността на работата с жалбите на гражданите и с цел подобряване на достъпа до информация и облекчаване на подаването на заявления, през 2018 г. КЕВР разработи и въведе специализиран Единен портал за предоставяне на информация и услуги. Той осигурява на потребителите 24-часов достъп по електронен път до административни услуги, в това число подаване на жалби и искания за достъп до обществена информация, проверка по статуса на подадена жалба, достъп до публични регистри на лицензи и договори и други. В изпълнение на мерките за облекчаване на административната тежест за бизнеса за бизнеса Единният портал дава възможност на дружествата да внасят заявления за издаване, изменение и прекратяване на лицензи, а ВиК операторите могат да подават изискваните от тях отчетни данни. Активното международно сътрудничество през годината в рамките на двустранните контакти с енергийни и водни регулатори и участията в европейските и регионални форуми показаха нарасналия международен авторитет на КЕВР. Продължи изпълнението на програмите съгласно действащите споразумения за сътрудничество с регулаторите на Румъния, Албания, Косово, Гърция, Македония, Черна гора,

КЕВР издигна инициатива за учредяване на Регионален форум на регулаторите от Балканите като постоянно действаща платформа за обмен на регулаторни практики и хармонизиране на регулаторните рамки за страните членки. След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 10 гласа „за“, 5 гласа „против“ В резултат на проведеното обсъждане и последвало гласуване, Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.,

„Проект! РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за енергетиката РЕШИ: Приема Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.“

Преди да открием разискванията, ще помоля председателя на Комисията господин Иванов да представи Доклада.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 В съответствие с чл. 20, т. 4 от Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране ежегодно представя до 30 март отчетен доклад за своята дейност за предходната година. По този повод година. По този повод Комисията със свое решение от 28 март гласува и съответно представи в Народното събрание Доклада за 2018 г. Докладът, който прочетоха от името на Комисията по енергетика, до голяма степен показва в резюме нашата дейност. Затова аз ще си позволя да спра Вашето внимание върху няколко аспекти, които считам за най важни от дейността на КЕВР. На първо място, Комисията посвещава голяма част от своите усилия, решения, които взима, и подзаконови нормативни актове на действия, свързани с либерализацията на електроенергийния и газов пазар. Това е дейност, която ни приближава към създаването на обединен регионален пазар на електроенергия и природен газ. На второ място, Комисията създава предпоставки със свои нормативни документи за постепенно либерализиране и най-вече диверсификация на доставките на природен газ за България. В отделните сегменти на нашата дейност накратко искам да отбележа, че в областта на електроенергетиката през изминалата 2018 г. Народното събрание, тоест Вие, уважаеми госпожи и господа народни представители, гласувахте промени в Закона за енергетиката, които направиха възможни по-нататъшни действия в областта на либерализацията. По този повод Комисията в своите ценови решения извади на свободния пазар, а той в момента в България е единствено организираният борсов пазар на Българската независима енергийна борса, всички производители на електрическа енергия, които имат инсталирана мощност четири мегавата и над четири мегавата. Това повиши ликвидността на Борсата. От друга страна, нещо, което също е много важно за националния електропреносен оператор, както и за четирите електроразпределителни дружества, бяха въведени изисквания всичката енергия, която им е необходима, за да покриват своите технологични разходи, да се купува именно от Борсата. Резултатът беше, че чувствително се намали тази енергия за технологични разходи, която се консумира от отделните дружества. По отношение на един важен сегмент, а той е ценовите решения на Комисията за енергийно и водно регулиране, ще отбележа,

за енергийно уязвимите потребители – това, което е изискване на Европейската комисия и е заложено в Директивата още от 2009 г. Комисията за енергийно и водно регулиране в своите ценови решения винаги се ръководи от два принципа: решенията да бъдат прозрачни и, второ, да бъдат балансирани, защото, за да имаме една устойчива енергийна система, не трябва да се допуска да фалират енергийните дружества. Евентуален фалит на дружествата би довело до катастрофални резултати за обществото. Затова Комисията отчита в определена степен необходимостта те да поддържат и развиват мрежите, услугите, които предоставят. В същото време, отчитайки нивото на приходите на българските граждани, Комисията не допуска резки изменения на цените както на електроенергията, така и на природния газ и топлинната енергия. В днешния глобализиран свят искам да отбележа, че все повече тези цени ще зависят от фактори, които не са в национален аспект, а заедно с това са незаобиколими. Имам предвид цената на емисиите въглероден диоксид, които съгласно решенията на Европейската комисия всички енергийни дружества, работещи на въглища и на природен газ, са длъжни да купуват цена, която нарасна близо пет пъти в рамките на година и половина, и цена, която по необходимост трябва да я включим в разходната част на бюджетите на тези дружества. Тя не може да не дава отражение и върху цената на съответната енергия за крайните потребители. Другият фактор, също незаобиколим, е цената на природния газ. Той е пряко свързан с цената на петрола на свободните международни пазари, а неговата цена зависи от редица събития извън България. Разбира се, това, което се случва около Иран, Венецуела, в Либия и всяко сътресение в някоя от тези страни – големи производители на суров петрол, води до повишаване на цените на петрола и оттам на деривата мазут и газьол, които са ценообразуващи във формулата, по която „Газпромекспорт“ продава на България природен газ. Затова в нашите решения сме задължени да отчитаме и тези промени. По отношение на природния газ същественото, което искам да отбележа като направено през годината, е нашият принос нормативно да обезпечим изграждането на интерконектора с Гърция – Комотини – Стара Загора, изключително важен елемент от нашата междусистемна свързаност, защото ще позволи да изпълним изискването на Европейския съюз България да има три независими външни доставчици на природен газ. Едновременно с това, поради отпадането – всъщност, вече в тази година, навременните мерки за балансиране, Комисията съответно разглежда и понастоящем предстои да гласува промени в Правилата за търговия, Правилата за балансиране и Методиката за определяне на дневната такса за дисбаланс и таксата за неутралност при балансирането. По отношение на водния сектор. В изпълнение на изискванията на двата определящи закона за водата и за регулиране на ВиК услугите и двете съпътстващи наредби едната особено е изключително важна – за качеството на водата за българските потребители – Комисията за енергийно и водно регулиране вече прие бизнес плановете на 27 ВиК оператори, като по този начин покри, с приети бизнес планове, 77% от населението на страната. Зная, че има упреци по повод на това, че все още има ВиК оператори, чиито бизнес планове не са приети. Комисията изпълнява стриктно изискванията на Закона, поради което многократно част от тези бизнес планове са връщани на заявителя за съответни корекции, докато стигне до фаза, в която те напълно отговарят на нормативните изисквания. И затова, когато тези бизнес планове се приемат, те наистина благодарят на експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране за оказаната от тях експертна помощ. По отношение на международното сътрудничество. Комисията за енергийно и водно регулиране има двустранни и многостранни договори с почти всички страни в района на Югоизточна Европа. Това е до голяма степен в съответствие с политиката, която провежда Република България, с поглед към Западните Балкани. Нашите договори за сътрудничество със Сърбия, с Република Северна Македония, с Албания, с Косово, с Черна гора – всички тези страни, които не са членки на Европейския съюз, ни позволяват да им дадем добрите практики, които въвеждаме, и съответно да ги подпомогнем за изпълнение и хармонизиране на тяхното енергийно законодателство с това на Европейския съюз. В заключение, уважаеми госпожи и господа народни представители, бъдете сигурни, че и в настоящата 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране в своите решения, във всички свои действия, ще защитава обществения интерес. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Откривам разискванията. Господин Шопов, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, това, което изложихте, го слушаме всяка година в този този регулярен, но доста банален доклад. Нищо ново. И е така, както казвате, и не е така. Но Но българските граждани трябваше да чуят от Вас ще се увеличат ли цените на тока? Това ги вълнува най-много. Аз Ви заявявам: не трябва да се увеличават, защото няма причини. А ако се увеличат, това ще бъде бъде въпрос на несвършена работа, на приоритети, които не са осъществени, политиците не са си свършили работата. Трябва ясно и честно да си кажем, че за това да не се увеличават цените на енергоносителите има няколко неща, които трябва да се направят, или да се стремим да ги направим, или в годините оттук нататък да се свършат. Най-важният въпрос, на всички ни е ясно, е да се построи новата ядрена мощност в АЕЦ „Белене“. Правителството е тръгнало да го прави, и дано да стане, което, разбира се, е все още под въпрос. Защото трябва ясно да си кажем – не се ли случи, няма ли нов АЕЦ „Белене“, ние приключваме с последната останала ни висока технология, ставаме треторазрядна държава и отиваме, образно казано, при маймуните. Вторият въпрос. Не е толкова Не е толкова въпросът да минат интерконекторните връзки с Гърция през страната, откъдето ще получаваме хипотетичния течен газ или газопроводи, които с никого не са свързани. Спомняте си цялата история с „Набуко“ как безславно приключи. Хайде да не си правим илюзии, чудесно е да се открие газ по Българското Черноморие, но божа работа дали ще се случи, или не, това е друг въпрос. През България трябва да мине отново, както минаваше досега, газопровод, по който да тече руски газ, нито повече, нито по малко, без значение дали това се харесва на някои геополитически фактори, или не. Така както мина през Северно море – един, втори, така и през България трябва да мине газ, който да ни направи отново значими, защото в момента ние вече не получаваме онова, което получавахме за газа, който преминаваше Третият въпрос. Най-после да се реши и да се разцепи този цирей, който са двете американски централи, които качват, вдигат микса и въпреки 4,3 – 4,5 стотинки от на практика безплатния ток, който идва от „Козлодуй“, цената на тока е непрекъснато под въпрос, най-вече с оглед на тези два източника.

топлият резерв във Варна, много се изписа по какви причини, беше харизан. Трябва оттук нататък да отчитаме, че цените на тока ще вървят нагоре и по тази причина. Във водното регулиране, ако не хвърлим масирано в близките пет-десет години няколко милиарда лева в изграждането на съоръжения, които да носят и да отвеждат вода, много градове, като Враца – казвам един от най-хипотетичните, най-показателните примери – ще бъдат в ХХI век, в европейска държава, непрекъснато на режими. Време е този въпрос да се реши.

Дано цялата тази драма и това безчестие да бъде свършено, започнало по времето на управлението на разни така наречени демократични сили, усмихващи се премиери, в качеството на кметове, които са абсолютно оневинени от българските съдилища за извършени престъпления – знаете за какво И никой, хубавото е, че вече не смее, защото само допреди три-четири години въпросът беше актуален и на ръба – много хора в тази зала не си спомнят да се започнат концесии и да се дават на наши и чужди гости водите по региони, на отделни градове и села. села. Това са големите проблеми. Така ще бъдат запълнени дупки, течове. Цената на тока и енергоносителите могат не само да останат същите, те могат да бъдат сваляни и надолу,

Няма. За изказване – имате думата, уважаеми господин Николов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, уважаеми комисари, колеги! Днес обсъждаме Доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране – това, което е свършено през 2018 г. Разбира се, Комисията е призвана да изпълнява Закона за енергетиката и в това си качество аз мисля, че те точно и ясно спазваха този закон. Но не само това, те трябваше да постигнат някакъв баланс на интересите си. Трябваше да постигнат баланс на интересите на участниците в енергетиката, така че те да не се декапитализират, да не се получи някакъв срив или да хармонизират и да балансират да балансират интересите както на потребителите, така и на доставчиците на електрическа енергия, на газ, на топлоснабдяване, във ВиК сектора дори. Ако започна да Ви говоря за ВиК сектора, понеже всички говорим за реформи, искаме да създадем някакви реформи на база Закона, който всички сме приели.

ВиК секторът. Но какво наблюдаваме? Виждаме едно голямо затруднение, съпротива именно в тези реформи. Съпротивата идва отдолу, идва на база интереси и виждаме колко време трудно се случват защитата на бизнес плановете в Комисията за енергийно и водно регулиране, въпреки че Комисията прави всичките усилия и помага, за да могат да бъдат създадени тези бизнес планове, защото на тази основа и на тази база ще могат те да получат и съответните средства за обновяване на ВиК структурите. Съпротивата е голяма, за съжаление трудно върви, но все пак върви. При условие че вече отчитат 77%, аз мисля, че това е един добър процент на база всичката съпротива, която, дори и политическа, съществува. Но ние нямаме друг път за развитие. Тази инфраструктура е тотално остаряла и тя се нуждае от обновяване, нуждае се от милиарди левове, за да могат потребителите да получават качествена услуга.

който ние чакаме. Аз се надявам това да стане бързо, за да можем да помогнем всичко това да се случи, да бъдат усвоени тези пари и качеството на услугата, разбира се, да бъде повдигнато многократно. В газовия сектор, слава богу, се направиха много добри неща. Не говоря от името на Комисията, а от името на правителството, което насърчи тихо и бавно, но 100% си свърши работата така, че да не бъдем заобиколени, да бъдем транзитираща страна. Вече виждаме, че се действа, имаме решение от онзиден на „Булгартрансгаз“ за преговори с втория участник, понеже първият не можа да изпълни всички по закон действия във връзка с подписването на договора. Надяваме се скоро да бъде подписан договорът и да бъде изградена тази инфраструктура, която ще доведе „Турски поток“ до вече известния „Балкански поток“, както го нарича и премиерът, за да може България да не бъде заобиколена от газовите потоци, които тепърва се създават на база геополитически интереси. Но не само това. Ние търсим и диверсификация. Знаем вече трасето, което е изградено с Румъния, направихме първа копка и с Комотини, където трябва да се свърже България с така така нареченото Ай Си Джи Би с Посейдон, така че да може България да получава азерска газ. Ние вървим и вече е създадена компания, която е хъб „Балкан“ с платформа, на която ще се търгува и газ. Така че предстои пред парламента да извърви и следващата стъпка – да можем да създадем условията именно тази газова борса да се развива. Разбира се, че е необходимо на участниците на участниците в тази борса да бъдат дадени лицензии, защото те към настоящия момент нямат. Те могат съвсем свободно, като независими търговски дружества, да си търгуват по някакъв начин, нерегламентиран все още в закона, помежду си газ, не че в България все още има различни количества газ. Най големият доставчик на газ, разбира се, е „Булгаргаз“, на база договора, който е сключил с „Газпром Експорт“. Но предвид всичките връзки, които изброихме, предвид, дай боже, намирането на находища в офшорните зони на Черно море, ние се надяваме тази газова борса да заработи. Очакваме да имаме, както каза и господин Иванов, поне три източника на доставка, различни трасета, които именно ще създадат възможност да кажем, че газовият хъб „Балкан“ работи усилено. Това предстои – и аз мисля, че Комисията по енергетика трябва да бъде един от инициаторите да регламентираме цялата тази дейност в Закона за енергетиката. Ние трябва да ползваме един модел – освен на държавите, които имат добре развит газов пазар, този модел може да бъде, разбира се, електрическата борса, с която имаме вече достатъчно опит, и да я предлагаме в разработването на модела и за газова борса, така че предстоят промени и там. От гледна точка на либерализацията на пазара, където бих казал, че парламентът е и най-активният участник със своето законодателство, и където, мисля, че и цялата комисия, независимо от партиите, които подкрепят именно този модел и вървим към него, необходима е вече все по-голяма либерализация. Последната стъпка – либерализирахме всички участници и производители, които са над един мегават. Така или иначе обаче и домакинствата трябва да минат на регулиран пазар. Румъния вече доста усилено върви и е изпреварила в тази стъпка.

„Другият вариант е съответно количество енергия, която защити уязвимите енергийно бедни потребители, да бъде защитена с конкретна цена от Комисията за енергийно и водно регулиране, а потребената над това количество да се дава от свободния пазар.“ Знаем, че ние, ако повишаваме цените, както КЕВР казаха в своя междинен доклад, със степента, даже и под степента на инфлация, в крайна сметка натоварваме по-скоро бедните хора, защото богатите се възползват от това кръстосано субсидиране и си греят големи къщи, басейни може би и така нататък, с ниска цена на електрическата енергия. Разбира се, ние трябва да поискаме по-бързо да бъдат идентифицирани енергийно бедните от изпълнителната власт. Евентуално да се създаде фонд, с който да могат да се обезпечат флуктуациите от свободния пазар и евентуалната по-голяма цена на свободния пазар, за да можем да защитим енергийно бедните, но всички други хора трябва да си плащат на пазарна основа и на конкурентната цена на електрическата борса. Ние трябва да разсъждаваме върху тази тема. Защитаваме енергийно бедните, но другите трябва да отидат на свободен пазар колкото може по-бързо, защото иначе чрез кръстосано субсидиране – дали бизнесът, дали енерго дружествата, ги субсидират, а това не е добър начин и добър модел. Предстоят доста смели решения, които трябва да се вземат в този парламент, може би и в следващите, но ние трябва да не се плашим от тези стъпки и трябва да вървим упорито към целта, която сме набелязали – пълна либерализация на пазара, защита на хората, които не могат да си позволят да посрещнат предизвикателствата на свободния пазар, търсене на енергоизточници – дали в газ, дали по друг начин, свързване със съседните страни в единен електроенергиен пазар пазар и търсене на нови източници на енергия, основани на нови технологии и зелени енергии, така че да можем да защитим и околното пространство, и въздухът ни да бъде чист за нашите деца.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми представители на Комисията за енергийно и водно регулиране, искам да споделя, че няма да бъда доволна от днешния доклад в личен аспект, защото в този доклад нищо не чух за тези ВиК дружества, които не са консолидирани. През 2016 г. те, спазвайки закона, съвсем чинно внесоха своите бизнес планове за 2017 – 2021 г. Сега правите отчет за 2018 г. За съжаление, почти всички бизнес планове, касаещи държавните предприятия, държавните дружества, са разгледани, но има случаи, за които имаме сигнали, и то за такива дружества, които не са консолидирани, че Вие като Комисия или ги връщате, или не ги разглеждате. Вие споменахте, че една от причините да регулирате водния пазар е това, че смятате, че някои от цените са раздути. Ще дам пример, че това в някои изключения не е вярно. Примерно ВиК – община Троян, работи с цени от 2013 г., тоест те не са променяни, но в същото време Вашата Комисия не намира време

Ако така продължавате да задържате нещата, знаете, дружеството просто ще бъде притискано, и вече е притиснато икономически – нещо, с което ние не можем да се съгласим. Хубаво е, че отчитате 87% обхващане на ВиК дружествата, но Вие трябва да помислите и за тези, които все още не са обхванати, и да им дадете възможност да работят нормално. Ето защо не мога да бъда доволна от Доклада, съжалявам, въпреки Вашия висок професионализъм. Благодаря Ви, доктор Найденова. Има ли реплики? Няма. Заповядайте, господин Генов, имате думата.

Уважаеми колеги! Уважаемо ръководство на Комисията за енергийно и водно регулиране, прегледах Вашия доклад подробно – Глава пета, за която стана въпрос. Колегата Николов спомена някои неща. Колежката прояви силна доза местен патриотизъм, сподели проблемите, които има ВиК Троян, но нейните упреци

отдолу за неслучваща се ВиК реформа. Ами, господин Николов, аз имам само един-единствен въпрос: кой е принципалът на тези, които оказват съпротива, кой назначава ръководните кадри в този сектор? Казахте, че имало различни интереси. Аз ще Ви допълня, може би има различни икономически интереси по места тази ВиК реформа да не се случи. Години наред си говорим за нов закон за ВиК операторите. Две години вече станаха, откакто започна така активно да се пропагандира този нов закон. Спомням си и бившия министър, и бившия заместник-министър, събирали сме се тук, обсъждали сме, имали сте нашата политическа подкрепа за обезпечаване на социалната поносимост на цената, това сме го заявявали в тези дискусии предварително, но някак си повече от година този закон някъде събира праха. Да не би същите икономически интереси да държат този закон на рафтчето на някого, защото ще мине още доста време и ще прашаса повече?! По отношение на средствата. Колежке, тези, които не са в асоциациите, могат да кажат „Сбогом!“ на европейските пари. Парите от Оперативна програма „Околна среда“ са само за тези, които членуват в асоциациите по ВиК, тези, които имат регионални планове. Какво ми прави впечатление в Доклада? Някак си съвсем безучастно, господин Иванов, Вие ставате съучастник, като Комисия, в неслучващата се ВиК реформа. би трябвало да имате по-активна позиция. И то доста по-активна! Да кажете ясно и открито в този доклад някой комуникира ли с Вас,

Говорим за едни 10, 12, 14 милиарда, които трябват. Колко обезпеченост има по оперативните програми? Двайсет, трийсет процента. Никой не дава отговор другите откъде ще се вземат, как, по какъв механизъм ще стане това финансиране? Пълно мълчание. И не че това, което сте написали в Доклада, не е вярно, но той е, както каза господин Шопов, скучен, има променени цифри от минали години, слушали сме ги тези неща. Иванов, относно ВиК реформата, мисля, че трябва да заявите една по-категорична и по-ясна позиция, за да стане ясно и на народните представители, и на българското общество кой и защо не си върши работата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаемо ръководство на Комисията за енергийно и водно регулиране! Моето изказване ще бъде може би продължение на това, което преди мен говори господин Манолов, имайки предвид Доклада, който Вие сте ни предложили, като правим оценка на Доклада, а не на цялостната дейност на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ще започна с едно сравнение, едно сравнение, което сигурно няма да Ви хареса, но, господин Иванов, независима комисия не означава, че Комисията е такава, че от нея нищо не зависи. Вярно, че има една такава трактовка на „независимост“: независим е онзи, от който нищо не зависи. При Вас не е така. При Вас зависят много неща. И когато говорим за регулиране на обществени отношения, те включват не само тези, които предлагат услуги, и тези, които се ползват от тези услуги, те включват не само ценово регулиране, те включват цялостния комплекс от изграждането на тези отношения, започвайки от закони, през изпълнение, контролиране… И според мен във Вашия доклад, както беше казано от господин Шопов, както беше споменато и от моите колеги, Вие сте се от 140 страници, в която, като в онзи известен филм „Загубени в превода“, сме загубили проблемите, които стоят пред сектора. А те не са малко – и във водния, и в енергийния сектор! Аз тук съм си извадил Вашите правомощия според Закона за енергетиката и имам няколко въпроса, които според мен трябваше да намерят отражение в Доклада.

и имате право да поискате изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, когато те противоречат на правото на Европейския съюз и не са в съответствие с политиката на Европейския съюз.

аз знам, че отговорът е изпратен до Министерството на финансите, но във Вашия доклад не се вижда каква е била Вашата заинтересованост от кореспонденцията между Министерството на финансите и Европейската комисия и къде сте Вие в цялата тази роля! Следващото нещо, на което искам да Ви обърна внимание – ние даже правихме едно специално съвместно заседание на Комисията по енергетика, Икономическата комисия и Комисията по регионално развитие и благоустройство по повод така наречените Правила за присъединяване на малките и средни предприятия и безумната административна тежест, която стои върху тях. Сега, извинявайте, но в т. 6 е записано, че Вие определяте тези правила. Според мен трябваше най-малкото тук да споменете какви са пречките пред Комисията, за да може наистина да осигурим онзи инвестиционен климат и онези условия за работа на малки и средни предприятия, за да могат да имат лесен, бърз и качествен достъп до енергия. Това също не го виждам във Вашия доклад. Знам, че това е въпрос не толкова за Вас, колкото на законодателни промени и промени в съответните министерства, но Вашата роля е да сигнализирате като лампичка. По-нататък! Спомняте си, че точно преди една година

В резултат на проведения тогава разговор и Вашия почти отказ да изпълнявате закона, защото нямате критерии, стигнахме до извода, че такива критерии трябва да бъдат разработени. Министерството на енергетиката пое ангажимента да разработи тези критерии. Оттогава мина една година, но нищо не се случва и това пак не е отразено във Вашия доклад. Извинявайте, но ЧЕЗ пак е на тезгяха! Утре ще дойде времето, когато Вие пак ще трябва да изказвате становище и сигурно пак ще ни заявите, че понеже не са заявени критериите нищо не можете да направите. Сигурно е така, но това трябваше да бъде отразено в Доклада като проблем пред Вашата дейност, който трябва да бъде решен. Няма го! Въведохме Ви правила и Ви възложихме ангажимента да контролирате сделките на независимата Електроенергийна борса.

убеждавахме, че когато имаме свободен пазар, когато имаме борса, там цената ще е пазарна, ниска и не знам още какво. Тогава казахте, че нямате инструментариум. Сега имате този инструментариум и разбрахме, че вече сте организирали административната част на изпълнение на този закон. Извинете, но хората не ги интересува Вашата административна част, а ги интересуват изводите, препоръките и какво се е случило на борсата и какво ще предприемете, за да не се случва това и какво трябва ние, като законодатели, да предприемем, за да можем да Ви гарантираме необходимия инструментариум. Няма го в Доклада! Нещо повече, аз мислех, че във Вашия доклад като един от проблемите, който ще поставите и така нареченото възникване на новата борса, която искаме да направим в България, е така наречената Газова борса с хъб „Балкани“ и прочие правилата. Кой ще контролира сделките там и дали ще са прозрачни и дали ще са законосъобразни? Господин Иванов, наистина е една констатация на действията, но един доклад според мен

а да бъдат поставени онези проблеми, които според Вас са били идентифицирани от Вас през периода, които трябва да бъдат променени и да направите тези предложения, за да ги направим. Иначе наистина имаме една статистика, един доклад и аз не съм много сигурен дали господин Манолов беше прав, че ще се въздържим от приемането на този доклад. По-скоро мисля, че ще гласуваме „против“ него за съдържанието му, за пропуските, които са направени. Това е оценката на Доклада, който Вие ни предлагате. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ерменков. Има ли реплики? Заповядайте, господин Шопов.

Господин Ерменков, излизам не да Ви апострофирам, а да Ви благодаря за всичко, което казахте, защото сте абсолютно прав. След Вашето изказване и говорившите преди Вас

но работата на Народното събрание е тук да има дебат. Такъв дебат щеше да има по много въпроси и много неща за България щяха да бъдат решени по друг начин, а не по този, по който бяха решени във Ваше отсъствие. Но най-много оценявам изказването, защото то беше обърнато към господин Иванов – не към някой друг, и от тази трибуна, правейки изводи, дадохте му наставления. Да, господин Иванов е най-важният човек в тази сфера в държавата. Така е институционално, за това е избран – не правителството, а господин Иванов и съответната комисия. Както и Вие го посъветвахте за някои неща, може би и аз искам да му кажа и да продължа Вашите думи. Господин Иванов, Ваша е отговорността и да кажете: за да не се повишават цените на водата и енергоносителите, българското правителство трябва да направи пунктуално: това, това и това. Иначе не нося отговорността! Господин Иванов трябваше да каже: през България – и да заеме позиция – трябва да минат четирите тръби на „Южен поток“, които да бичат газ и сега, в тази година, щях да разполагам с около 400 млн. евро – евро! – не лева! – които щяха да се получават като транзитни такси, с които да запушвам дупките. Кои дупки? Които произтичат от американските централи, които произтичат и произхождат от ВЕИ-тата, за да бъде токът на България по-евтин. Господин Иванов може да каже: направете нефтопровода Бургас – Александруполис, защото оттам ще идват десетки милиони, които също ще запушват дупки - една възможност, която също пропуснахме с лека ръка тогава, по уж екологични съображения. Значи по екологични съображение можеше да не мине Бургас – Александруполис, но могат да пътуват, да плуват по Черно море бойни кораби на всякакви държави, извън страните…

Много впечатление Докладът няма да направи, но това са проблемите. Вие също ги очертавате и всички общо трябва да ги очертаем – господин Иванов да знае, че той е човекът, който носи отговорността. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше първа реплика. Просрочването на времето се отчете от времето на групата. Има ли втора реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Ерменков. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Шопов, благодаря за оценката, че нашето връщане в парламента му е придало пълноценен вид. Искам да Ви кажа, че нашето напускане на парламента беше не каприз, а в резултат на това да запазим парламентаризма и в резултат на това, че дебатите не се чуваха. (Реплики от дясно.) Ще направя връзката, не се притеснявайте! Не си чувахме аргументите, не се разбирахме какво си говорим и си налагахме диктата на числата, а не диктата на разума. Надявам се, че тези три месеца, в които сме отсъствали, все пак да са били полезни за общото разбиране какво е парламентаризъм, какво означава дебат, какво означава диспут и какво означава работа в интерес на хората, а не на числата! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: И аз Ви благодаря. Има ли други изказвания? Господин Аталай, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, първо, да приветствам присъствието на БСП в залата. Второ, да поздравя всички политически формации във връзка с участието в изборите за Европарламент. Колеги, още две изречения извън темата. Колеги от БСП, преди малко чухте господин Шопов така пламенно да Ви приветства, че когато сте тук – има дебат, а когато Ви нямаше, говореше съвсем друго.

нито пък онези инвестиции, които би трябвало да се направят във връзка с изменението на цената на електроенергията, е така пряк ангажимент на Комисията за енергийно и водно регулиране. Непряко тя има ангажимент, но това е на правителството, на парламента и тогава вече включваме Комисията за енергийно и водно регулиране. Уважаеми колеги,

вземете докладите от предишните години и това, което Вие ни представяте в момента – разликата е само в определени цифри. Иначе самата рамка на докладите според мен не е правилна. Разбира се, приемането или неприемането на един такъв доклад ще даде оценка и за Вашата дейност. Аз оттук приветствам, че всички политически формации да направим така, че тази комисия да не е политизирана, да е компетентна, да е квалифицирана. Но не успяхме да разширим, да дадем възможност на Комисията да има в численост, в брой толкова комисари, които да могат да подготвят материалите за този доклад не само с констатации, а със съответните изводи, въз основа на това, което сте направили, господин Иванов. Накратко казано, не да Ви очерня, не да Ви оплюя, но в този доклад аз не можах да видя освен изброяване на факти, да се съсредоточавате върху крайните ефекти от дейността на Комисията и взетите от нея решения. Липсват такива, господин Иванов! Затова докладите са сухи. Затова нито един колега оттук (сочи Четем ги определен кръг от хора, четем това, което се е случило през годините или през тези години, когато Вие сте били председател на тази комисия. комисия. В този доклад липсва обяснение по какъв начин решенията на Комисията са подобрили средата, създали са предпоставки и са дефинирали посоката на развитие на процеса на пълната либерализация на електроенергийния пазар в съответствие с европейските политики и законодателството на страната. Липсват изводи как сме въвели изискванията на Eлектрическата и газовата директива – приети са закони, дори през 2018 г. имаме изменения. Ако изискванията не са изцяло въведени, защо Комисията не е поискала съответно изменение и наново да ги попълним? Мога да Ви изброя по всички глави ред неща, които липсват, но да спрем дотук, за да не излезе, че съвсем нищо не сте свършили.

има спад на екологично чистите производства на електроенергия и давате енергията от ТЕЦ на въглища – с 5,04; на газ – с 4,05; от ВЕИ – И оттук си задаваме въпроса: кои видове ВЕИ са намалили производството си и по какви причини? Нямаме анализ! (Реплики.) Същият въпрос можем да зададем и по отношение и на ТЕЦ-овете. От 10 години всички ние тук прокламираме идеята за нисковъглеродна икономика. Чета Доклада и след прочитането не можем да не си зададем въпроса: как ще се развива нисковъглеродната икономика с участието на високовъглеродна енергетика и какви са действията на Комисията по този въпрос? Кои от решенията на Комисията подобряват производството на електрическата енергия и как тези решения се отразяват на икономическите отрасли и на гражданите? Защото виждам, че някои лидери от икономическите отрасли сериозно въздействат върху Комисията, както навремето въздействаха политическите формации – имаме смяна на въздействието. (Реплики.) Ако не е така, като излезете, да ни кажете. Няколко думи за електропреносната мрежа. По отношение на ЕСО знаете, че десетгодишният план за развитие на електроенергийната системата е приет, обаче сега липсва анализ на извършените дейности от ЕСО в съответствие с утвърдения план – нямате такъв анализ. Освен изброяване на проекти, имате общ интерес за нов междусистемен електропровод и не е дадена информация за приключили успешно или неуспешно проекти,

и само една цифра. От цифрите тук става ясно, че общият търгуван обем на базовата енергия бележи увеличение със 143% спрямо 2017 г. спрямо 2017 г. Липсва обаче коментар защо въпреки този ръст търгуваните количества са значително по-ниски в сравнение с търгуваните базови количества на борсите в региона. С какво се сравняваме и какво правим? Минавам на няколко изречения за потребление на електрическата енергия. От Доклада се вижда какъв е пазарният дял на електроразпределителните дружества – дали сте поотделно и на ЕСО. ЕСО. Възникват няколко въпроса и аз оттук ще Ви задам един-два. Как се отразява регулацията на цените върху енергийните дружества? Цените отразяват ли направените разходи за инвестиции, ремонти, емисии и в каква степен? Следващият ми въпрос как са намалили разходите си дружествата в резултат на мерките за енергийната ефективност? Вие сигурно помните последното заседание на Енергийната комисия във връзка с енергийната ефективност и тогава с господин Николов взехме решение се съберем на комисия и да решим какво правим с енергийната ефективност, защото тази година, знаете, приключват определени изисквания и ние догодина трябва да дадем съответен отчет, на което нито Вие, Комисията, сте готови, нито политиците са готови. Мога да Ви кажа, че констатациите и въпросите за частта „Електроенергия, енергетика“ важат и за частта „Топлоенергетика“, както и за природния газ. газ. Този път реших да Ви задам няколко въпроса по една друга глава – „Жалби“. Вижда се, че Комисията е работила по жалбите – отработили сте една схема. До какви изводи е достигнала Комисията въз основа на изброяването и описаната бройка жалби? Има ли промяна в съдържанието на жалбите срещу дружествата в сравнение с преходния регулаторен период или предишната година поне? Няма описано, ако те се повтарят, какви санкции е предприела Комисията за преодоляване на негативната тенденция. От писаното От писаното в Доклада не става ясно какви са вредите за клиентите и какви действия трябва да предприеме Комисията за подобряване на работата на дружествата. Или Вие сте създали една система, получавате жалбите, отговаряте на жалбите

Комисията е полезна, Комисията трябва да работи, Комисията е онази институция, която предпазва политиците от грешки. На Комисията обаче е необходим капацитет – много по-голям брой брой комисари, за да може народните представители да имаме такива доклади, въз основа на които да си правим политически изводи, въз основа на които да кажем, че цената на електроенергията не декапитализира ТЕЦ-2, цената на електроенергията не отнема част от инвестициите във ВЕИ-тата. С последното изменение, което ни предложихте, където и Вие, господин Иванов, знаете, че с включването на малките ВЕИ-та в свободния електроенергиен пазар им намалихте приходите толкова много, ще ги декапитализирате и в близко време и те ще кацнат пред Министерския съвет да протестират пред Бойко Борисов.

политическата класа, за изпълнителната власт – как и по какъв начин, откъде да тръгнат инвестициите и какво да направим, за да подобрим приходите на населението? Защото, колеги, аз още едно изречение ще Ви кажа: цената на електроенергията в България не е висока

Господин Аталай, аз няма да Ви правя реплика по същество. Няма да се изказвам по професионалното Ви изказване. Искам да Ви опровергая в началото на изказването си за това, че ме обвинихте, че съм имал друго поведение и съм правил в друга насока изказване по отношение на колегите от БСП. Не считам, че го направихте злонамерено. Аз самият съм бил винаги добронамерен към Вас специално към Вас и към още един член на ДПС, той знае кой е – в момента го няма в залата. Винаги съм считал, че сте прилични хора, за разлика от много други във Вашата

Искам тука да заявя на колегите от БСП, че през цялото време, във всичките си изказвания, във всичките си действия като парламентарист, когато Ви нямаше, пледирах за това да бъдат гласувани Ваши закони, да бъдат вкарвани Ваши закони, да бъдат разглеждани. Всичко ценно и хубаво, което е произтичало от тях, да се превръща в законодателство в нашия парламент. Много пъти съм изказвал съжаление, че Ви няма, колеги от БСП. Много пъти съм приканвал от тази трибуна да се върнете и да подкрепите една или друга добра кауза и да предпазим мнозинството от безумия, каквито бяха извършени в няколко случая. (Реплики.) Винаги съм считал, и считам сега, че този безумен и контрапродуктивен бойкот доведе не само до тежки загуби във Вашата партия – той Ви навреди много, но за мен по-важното и по-фаталното е, че нанесе изключително тежки поражения на българския парламентаризъм, което сега трябва да наваксаме и да поправим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това по същество беше лично обяснение, но се възползвахте от процедурата за реплика, така че питам: има ли следваща реплика? Господин Николов, заповядайте, след което господин Аталай ще има думата за дуплика.

От тази година имаме 40% по-голям износ на електрическа енергия, което показва, че в региона имаме добри цени, тоест конкурентни са на съседните пазари. От друга страна, ние наливаме пари в някои от дружествата. Това значи, че те се декапитализират, което показва, че ние субсидираме съседните страни с евтина електрическа енергия, което показва, че ние трябва да предприемем мерки в тази насока.

Предстоят някои трудни решения, но, разбира се, ние трябва да работим в посока на намаляване на разходите на ТЕЦ „Марица- изток 2“ и повишаване на ефективността – по този начин да можем да запазим работата на много хора, които са в този сектор. Знаем, че пряко засегнатите са 10 хиляди души.

нашата Комисия да предизвика такъв дебат – да видим по какъв начин да стимулираме, да провокираме изработването на новия закон за ВиК сектора и начините, по които да бъдат стимулирани дружествата да направят бизнес плановете, но преди това да направят своите асоциации.

да бъдем инициатори и може би с други колеги да провокираме дебата за енергийната ефективност, защото той е наболял. За съжаление, методиките още не са готови. Оценката на парите, които трябва да бъдат вложени, също не е ясна.

професионално да водим дебати, впоследствие да излезем със съответните решения. За да вземем тези решения, пък са ни необходими сериозни доклади със съответни анализи. Това казах на КЕВР.

Темата за енергийната ефективност е от 2008 г., тя е планирана и трябваше досега да върви по реда си. Тя изгни, тя мирише. Мирише и от тази гледна точка връщам обратно и Ви казвам:

Може да управлявате още толкова, но бедите от това, че не инвестирахме в енергетиката, бедите от това, че не направихме вецовете на Силистра – Калъраш, Никопол – Турну Мъгуреле, бедите от това, че ние не дадохме възможност на зелената енергия онова, което беше необходимо да се развива, затова че намалихме цената, натискайки, пак Ви казвам, онези финансово-икономически среди, натискайки господин Иванов да държим ниски цени,

Ако минем като немската индустрия на водород, което не виждам в България как ще стане. Ако пък, не дай си боже, да почнем да си купуваме коли на електроенергия, само при смяна на всичките коли в България са ни необходими 30 хиляди мегавата електроенергия, нови мощности, за да караме тези електрически коли. Ние мислим още за това, което е било назад – какво е било по време на комунизма, как Иван Костов спря „Синия поток“, вместо да застанем на тази трибуна и да мислим какво ще се случи след 15 години, за да сме

дано и Вие да се запознаете с тях. Не казвам, че ние сме най-умните, но Ви казвам, че това е необходимо да се направи за България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Аталай. Други изказвания? Има ли други изказвания? Няма. Господин Иванов, водихте си записки. Имаше въпроси към Вас. Заповядайте, имате възможност да дадете отговори. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бяха направени много изказвания, за което благодаря на всички, които взеха участие в дискусията. Очевидно интересът към дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране е голям. В същото време в не малка част от изказванията бяха застъпени въпроси, които просто ме караха да мисля, че към мен се обръщате като към министър на енергетиката, част от тези въпроси засягат политиката в енергетиката, а съгласно Закона за енергетиката има ясно разписани и разграничени правомощия. Народното събрание приема законите и приема Енергийната стратегия, която е всъщност коловозът, по който трябва да се следва политиката. Министерството на енергетиката провежда политиката и уплътнява Енергийната стратегия с конкретни обекти, които трябва да бъдат реализирани, за да се гарантира енергийната сигурност на страната и всичко, което е необходимо Комисията за енергийно и водно регулиране е регулаторен орган. Той има 43 правомощия, които са ясно разписани в Закона в чл. 21. Те станаха 44, когато миналата година именно Вие, народните представители, ни възложихте допълнителни ангажименти, свързани с продажбата на големи енергийни обекти. Имаше се предвид ЧЕЗ. Въпреки всичко, аз, макар и накратко, ще се постарая да отговоря, за да не се счита, че бягам от отговорите. Ще започна с господин Шопов. Когато той говори за АЕЦ „Белене“, това наистина е въпрос, който не е свързан с Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин Шопов предполагам знае, че тече вече 3-месечният срок след публикуване на публикуване на обявата в официалния вестник на Европейския съюз и се търсят инвеститори, които, искам все пак да подчертая, трябва

Господин Шопов каза, че трябва да разчитаме само на руския газ, защото той е сигурен, другите – я тръгнат, я не тръгнат. Господин Шопов, когато разчитаме само на един външен доставчик, независимо дали е от Съединените щати или е от Русия, това подлага на голям риск енергийната и националната сигурност. Вие си спомняте, предполагам, че почти всички в залата, със сигурност, в продължение на 16 дни, поради конфликт в газовия сектор между Русия и Украйна, България беше лишена от доставки на природен газ от единствения доставчик. Това е „Газпром експорт“. Тогавашният министър на икономиката, енергетиката и туризма господин Петър Димитров официално съобщи тук, от трибуната на Народното събрание, че на икономиката на страната са нанесени загуби за 500 млн. лв. – загуби, които никой не покри. Затова в национален интерес е ние да имаме диверсификация на доставките на природен газ. Още повече това, което се случва в последните няколко месеца, цената на втечнения природен газ е по-ниска, между 20 и 10% по-ниска от тръбния газ, който в момента ние получаваме от от „Газпром експорт“. В интерес на България е, ако има някакво спиране от единия доставчик, да можем от другите доставчици да осигурим суровина за индустрията и топлина за хората през зимните месеци. В същото време Комисията изпълнява своите функции, защото ние направихме всичко необходимо да подкрепим документацията, която ни представи „Булгартрансгаз“ за разширение за разширение и изграждане на вътрешната ни газопреносна мрежа от турска до сръбска граница – от Малкочлар до Зайчар, така че Комисията дава своя принос. По отношение на американските централи – тук не виждам също как може Комисията да направи нещо, което е различно от това, което ние направихме през годините. Да, вярно е, господин Боян Боев предишните председатели, беше отправил запитване до Европейската комисия. Ние отговаряхме в кореспонденция на всички въпроси и запитвания на Европейската комисия. От нас запитването беше: кога те ще излязат становище? Официално становище няма, но в крайна сметка считам, че правителството има ангажимент да води преговори относно настоящите договори с двете американски централи. Ние – Комисията, сме длъжни да спазваме договорите, защото в една далечна 2014 г., по време на същия господин Боян Боев, беше административно намалена цената, по която се изкупува енергията от американските централи, в резултат на което за три месеца НЕК понесе загуби от 300 млн. лв. Този експеримент повече няма да се повтори! По отношение на „Софийска вода“ – това е концесия между Столична община и дружеството „Веолия“. Тук няма начин Комисията за енергийно и водно регулиране да се намеси и да изменя концесията. Аз неслучайно казвам: там, където отговорностите се носят от други държавни органи. Подкрепям това, което каза господин Валентин Николов, че може би един проект, който беше лансиран преди около година време за Закон за ВиК операторите, трябва да намери своето място, за да може действително в много по-ясна нормативна рамка да се поставят функциите, задълженията на ВиК операторите, санкциите, които се налагат, когато те не изпълняват своите ангажименти. За природния газ, понеже този въпрос беше повдигнат от част от взелите участие в дискусията оратори, искам да отбележа, че Комисията за енергийно и водно регулиране – първо, ще подкрепи всяка законодателна промяна, която да доведе до ускорено въвеждане на борса за природен газ. Това ще бъде първоначално една платформа за търговия с небаланси, която ще прерасне в платформа за търговия с природен газ. Ангажиментът на Комисията е при наличие на заявка за такава борса, ние да издадем лицензия, така както издадохме лицензия за Българската независима енергийна борса и в отношение, както и всички съпътстващи документи за борсата. Този ангажимент Комисията ще го изпълни. Това е нейният ангажимент. Разбира се, ще се използва опитът, който съществува в Европа. За Българската независима енергийна борса беше използван опитът на „Норд пул“ Норвегия, а за Газовата борса – най-близкият голям европейски хъб, който представлява една голяма газова борса, това е борсата „Баумгартен“ край Виена. Надявам се да се ползва опитът на тази платформа, защото там нещата са решени по най-добрия начин. По отношение на цената на електроенергията беше казано достатъчно, но все пак искам да отбележа нещо. Господин Шопов настоява: „Не вдигайте цената на електроенергията!“ Той даже не уточни дали се касае за регулиран или за свободен пазар.

че реално всички ще започнат да се връщат на регулиран пазар, което е в абсолютно противоречие с необходимостта от либерализация на пазара. Ако ли пък говори да не се вдига цената на свободния пазар, това е невъзможно действие. Невъзможно! Това е едно мислене отпреди 40 години! Защото, ако цената на Българската енергийна борса е ниска, цялото количество електроенергия ще бъде изнасяно в съседните страни. Ние фактически ще почувстваме дефицит на електроенергия, защото България вече не е изолирана страна по отношение на своята енергия – както електроенергия, така и природен газ, и топлинна енергия. Ние наистина към общоевропейски пазар и в това отношение не можем изкуствено да задържаме цените – говоря отново, изкуствено. Ние търсим най-точния баланс, но не можем да ги задържаме изкуствено. На следващо място, поздравявам Министерството на труда и социалната политика, които до голяма степен се вслушаха в препоръките, които даде министър Петкова и аз самият за въвеждане на повече и по-всеобхватни социални помощи за отопление. отопление. Фактически това са енергийни помощи. Семействата, които попадат в тази категория, от 210 хиляди сега, нарастват на 255 хиляди. Размерът на енергийните помощи нараства с 22%. Това е политиката, която трябва да следваме. Хората, които имат нужда и не могат да посрещнат тези насъщни разходи, да бъдат подпомогнати чрез система за социално подпомагане. Останалите трябва да плащат реалната цена на електроенергията, каквато е.

няма да получат европейско съфинансиране за проекти за подобряване на водопроводната и канализационна мрежа по причина, че изискването там е да бъдат окрупнени в рамките на всеки регион на страната и общинските ВиК дружества, за да се образува едно, бих казал, областно ВиК дружество. Знам проблема, който възниква главно в планинските и полупланинските общини, поради това че досега те ползваха цени на вода по гравитачен принцип, а сега трябва да минат към единни цени. Това е изискване на Закона, който беше гласуван от Народното събрание – че цените се въвеждат единни за всеки ВиК оператор. Господин Манол Генов по-скоро отправи своите забележки и критики към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Не бих желал да вляза в този разговор, но действително реформата се провежда от изпълнителната власт – това означа от ресорните министерства. Последно за това, че сравнително дълго време се разглеждат бизнес плановете. Причината е, че се въведоха изисквания, които преди не съществуваха. Например Комисията за енергийно и водно регулиране проверява бизнес плановете – дали всяко дружество, на което ще одобрим бизнес плана, отговаря на 29 показателя за качеството на водата. И когато това не е така, се дават задължителни препоръки. Второ, мога да Ви уверя, че благодарение ВиК оператор се проверява дали цената на водата е под границата на социална поносимост. До момента Комисията не е гласувала нито една цена на ВиК оператор, която да надвишава социалната поносимост. На част от въпросите, които ми зададе уважаемият господин Ерменков, мисля, че вчера в Комисията по енергетика проведохме разискване, независимо от това понеже той спомена за газовата борса, тя ще бъде представена в следващия ни годишен доклад, защото газовата борса е за 2019 г., а нашият отчет е за 2018 г. По отношение на критериите за продажба на електроенергийни дружества ние ще направим възможното от наша страна чрез интензивна кореспонденция с Министерството да ги призовем действително да представят проект на критерии. Господин Ерменков, уверявам Ви, че дори и да нямаме критерии, които да са ни представени – независимо дали от Министерството, или от Народното събрание – имаше предложение за критерии от народни представители, ще изпълним нашия ангажимент по Закона. Това няма да бъде оправдание да не се произнесем, но, както е записано, ние сме последната институция, която се произнася, след като са се произнесли КЗК, МВР, ДАНС и други, които са сезирани. Какво правим в случаите, когато се забавя присъединяването на бизнес обекти, изобщо на потребители към съответните електропреносни и най-вече електроразпределителни мрежи? Господин Ерменков, тази година ние направихме една всеобхватна проверка на всичките електроразпределителни дружества в страната. Констатирахме хиляди неспазени срокове. Хиляди! Издадохме принудителни административни мерки, които трябва да бъдат спазени, защото в противен случай едни много тежки глоби заплашват всяко едно от електроразпределителните дружества. Повярвайте ми, след няколко месеца ще Ви кажа какъв е ефектът, но най-после те разбраха, че не може. Не искам да влизам в подробности, за да Ви кажа какъв е броят на неприсъединени без основание обекти или сериозно забавени обекти. На второ място, ако ми позволите, ще допълня: за това до голяма степен имат и съответните общини, когато трябва да издават подробните устройствени планове, виза за проектиране и така нататък. Това са документи, които в по-голямата част от общините в България се бавят извън предвидените срокове.

Господин Аталай, понеже съм записал на три страници всички въпроси, се стремя да се спра на най-важните. Относно енергийната ефективност – не Комисията за енергийно и водно регулиране, има специален орган – това е Агенцията за устойчиво енергийно развитие, което заедно с Министерството, са двата органа, които трябва да се произнасят по изпълнение на изискванията за енергийна ефективност. По отношение на жалбите.

нещо, което преди не е било така. На второ място, навсякъде, където жалбите са основателни, даваме задължителни предписания на електроразпределителните дружества за възстановяване, захранване, за нулиране на неправилно отчетена електроенергия. Това всъщност е и за всичките други дружества. В областта на топлоснабдяването обаче основните ангажименти са на Министерството на енергетиката, защото те са тези, които са създали и прилагат Наредбата за топлоснабдяване. Във ВиК сектора много често жалбите ги отправяме именно към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото са в ресора на принципала на тези дружества. дружества. Нека кажа, че много внимателно чух всяко едно от изказванията и въпреки че Комисията наистина работи много сериозно, уверявам Ви, уважаеми госпожи и господа народни представители, ще се постараем в следващия годишен доклад наистина изводите, препоръките и заключенията да бъдат изведени на едно друго ниво, за да бъдат действително разпознаваеми по отношение на цялата отчетна информация, която даваме. Много благодаря за активното Ви участие. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов, за подробните и акуратни отговори. Прекратяваме разискванията. Пристъпваме към гласуване.

заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Мариана Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Таня Петрова; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народния представител Галя Желязкова; министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на два въпроса от народните представители Иглика Иванова Събева и Радостин Танев; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на два въпроса от народния представител Александър Мацурев; министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на пет въпроса от народните представители Даниела Димитрова, Александър Мацурев, Петър Христов Петров, Станислав Иванов и Борислав Борисов. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Таня Петрова; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Богданов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.